zastupnice i zastupnici, dakle ovo je drugo čitanje. Ja ću samo ukratko ukazat na razlike u odnosu na prvo čitanje koje je bilo pred vama. Ovih dana smo bili na odborima pa smo prošli kroz to dosta detaljno. Dakle, prva izmjena na koju smo se odlučili tiče se tereta dokazivanja. U posebnim slučajevima gdje smo uočili mogućnost zlouporabe. Naime, radi se o sljedećem. Situacijama u kojima jedna od stranaka u pravilu je to tuženik osporava da bi određeni posao bio obavljen, odnosno roba isporučena a istovremeno je isto tu račun kroz pretporez obračunala i dobila od države povrat. Dakle, s jedne strane država dobila povrat pred poreza a onda u sudskom postupku tvrdi da to nema u knjigovodstvenoj evidenciji itd. I to se na žalost događa. To su veliko područje zlouporaba. Na to nam je ukazano u praksi i zato idemo sa tom izmjenom između dva čitanja. Sa ovom izmjenom mi ćemo uvesti više reda i izbjeći ćemo situacije znači da jedna osoba tvrdi da ništa nije napravila, da nije ništa dužna, a istovremeno je od države dobila povrat novca. Druga stvar tiče se troškova postupka. Ovdje je bilo dosta govora o tome koliko su građani, stranke opterećeni troškovima postupka, parnici a taj postupak naprosto dugo traje. Kao što znate i prihvatili ste u prvom čitanju koncentraciju postupka. Ono što ovdje dograđujemo da tu koncentraciju postupka povezujemo sa troškovima postupka. Dakle, ovdje su sada uspostavljena pravila prema kojem će se za taj ograničeni broj radnji moći naplaćivati ograničeni trošak. Dakle, ovo će dovest do pojeftinjenja parničnih postupaka. To je ono što je posljedica ove izmjene. Sljedeća izmjena se tiče kao što znate opet zbog koncentracije postupka. Mi smo propisali da se rok dakle da se od objave presude i uručenje kreću žalbeni rokovi. Međutim, da bismo izbjegli opterećenje stranaka koji možda ne žele doći na sud, nisu iz tog mjesta, mi ovdje predviđamo da će se te presude objaviti na webu suda. Znači, stranka će moći tako doći do njih, ali zna da joj rok ide. To ponovno nešto što smo vidjeli iz prakse da bi moglo ljudima olakšati. Sljedeća stvar se tiče mirenja, mijenjamo odredbe koje se tiču mirenja, želimo poticati izvansudsko rješenje sporova, dakle alternativne načine rješavanja sporova. Ja ću vam ovdje najaviti amandmane Vlade koje neću sad izložiti ali koji će također se ticati mirenja, bit će pred vama. I rezultat su i rasprave na odborima. Dakle, to su izmjene koje imamo. Postoje još neke tehničke izmjene koje su i na odborima predložene, koje smo usvojili, koje će biti kroz amandmane Vlade dane ali ovo su one bitne razlike između prvog i drugog čitanja. Dakle, parnični postupak, koncentracija postupka, kraći postupak građani brže dobivaju uslugu i jeftiniji, bolja pravna sigurnost i čitav mijenja se filozofija dosadašnjeg postupanja. Ovo nije zakon koji štiti sustav nego zakon koji štiti one koji koriste se tim sustavima, dakle građane. Evo, hvala lijepa. Prvi je na redu klub SDP-a i uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. i gospodine suradniče, pomoćniče Biliću, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Zakon o parničnom postupku mijenjao se svih ovih zadnjih čini čini mi se i više od 10-ak godina i svaka njegova promjena bila je u cilju ubrzavanja postupka i onemogućavanja svih onih zlouporaba koje su nažalost činili svi sudionici postupka. Dobro je to i to je nešto što treba njegovati i što je taj zakon koji se mijenjao, a bile su različite političke opcije i kombinacije u tim koalicijama, taj zakon je donesen uvijek, odnosno i zakon, sve izmjene donesene su apsolutnom većinom, odnosno gotovo većinom svih prisutnih. To govori o tome koliko smo svi svjesni onoga što naši građani doživljavaju tijekom dugogodišnjeg parničenja. I gotovo nema zastupnika bez obzira iz kojeg je kluba i kojom se posebno tematikom bavio i bio usmjeren na to da nema poziva od građana, da nema pritužbi na to da postupci traju previše. Često smo svjedoci da traju nažalost duže od ljudskog života, odnosno od nekog od parničara bio on tužitelj ili tuženi. Što je poslanje, odnosno uloga države, odnosno vlasti predlagača kao predlagača tj. Vlade i nas kao zakonodavnog tijela da damo pravosuđu, da damo sudbenoj vlasti sve one alate koji će omogućiti da se svim zlouporabama stane na kraj. ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku njegova vrlina je upravo u tome što jača poziciju suca, što suca postavlja gospodarom sudnice ali veće ovlasti traže i veću odgovornost. Upravo je on odgovoran za provođenje ovog zakona i za disciplinu svih sudionika bili oni stranke, bili oni drugi sudionici tj. svjedoci vještaci ili pak još neki treći sudionici u postupku. Dakle, da su se dužni ponašati onako kako ove izmjene, odnosno kako zakon nalaže, a prije svega poštivanje rokova. Sve će to dovesti do kao što je i ministar kazao do jeftinijeg suđenja jer koncentracija postupka upravo to i omogućava da budu manji troškovi za obje stranke bez obzira na ishod postupka jer i najjeftiniji postupak ukoliko dugo traje preskup je i za i za sudionike postupka i za samu državu. Dakle, čitav niz instituta koji nestaju iz same procedure, koji su se pokazali kao recimo mirovanje postupka koji je nekada bio tradicija je bila naša pravna da postoji to mirovanje. Međutim, nažalost građani su zbog mirovanja pa i onda kada se nije kada se nije institut samog mirovanja primjenjivao a postupak je mirovao u ladicama, mirovao u kalendaru i nikako da dođe svome kraju što je na kraju krajeva uznemiravalo same same sudionike postupka. Dakle, s tim je gotovo. Međutim, ono što valja posebno napomenuti da i Zakon o parničnom postupku ostat će puko slovo na papiru ukoliko, zato upravo ministarstvo i predlaže Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Dakle, primjena ovog zakona uvelike ovisi o tome koliko i kakve će izmjene biti, mislim da su one solidne a mi smo ih već obradili na gotovo svim odborima koji govore upravo o posljedicama koje pojedini sudionici imaju. Naravno da ovaj zakon govori o posljedicama ukoliko se tužitelj i tuženik ne pridržavaju striktno svojih obveza. Dakle da su dužni već na pripremnom ročištu kao tužitelj je dužan doprinijeti sve dokaze, bili smo svjedoci da i tužitelj je često aljkav u svom zahtjevu pa podnese tužbu a nije podnio niti jedan dokaz. Kao ima vremena samo tako da uhvati red i da čeka da njegova tužba ide što prije. To je jedan neozbiljni pristup koji se bio u samim počecima takvi zahtjevi tužbeni su bili izuzetak i takve tužbe. Međutim, tijekom vremena gotovo više ne samo tuženik koji je izbjegavao svoje obveze tijekom postupka nego se i tužitelj počeo ponašati i njegovi pomoćnici aljkavo u postupku. A s druge strane sud ili nije imao dovoljno snage ili su se ponašali mnogi konformistički i nisu se, ja bih rekla da suci nisu htjeli preuzeti onu ulogu koja im je i bila i do sada nametnuta Zakonom o parničnom postupku. E sada, ovim zakonom a i onim kojeg ćemo uskoro raspraviti tome dolazi na kraj, dakle kršenje bilo kojih rokova bez obzira bilo oni tobože instruktivni ili prekluzivni time da se gubi pravo, ali u svakom slučaju stranke, a i sam sudac snosi posljedicu. Sudac će odgovarati za prekoračenje takvih rokova i nepoštivanje tih rokova je to čini na uštrb jedne ili druge stranke, svjesno ili nesvjesno pred državni sudbenim vijećem jer to takvo jedno ponašanje čini težu povredu dužnosti i bit će sankcionirano pred Državnim sudbenim vijećem. nešto sam rekla već maloprije u pogledu troškova, dakle mi smo također svjedoci pogotovo oni koji imaju tu privilegiju zastupati državu, da jednostavno šalju podneske koji su prazni, koji ne sadrže ništa novo što već u spisu ne prileže, tek tako da bi iskamčili naknadu, nagradu i tome se staje na kraj. Dakle, sudac je taj koji će, evo to se rješava odredbom članka 18. koji izrijekom kaže: "Da će sud prilikom odlučivanja o troškovima postupka stranci odrediti naknadu samo onih troškova koji su bili potrebni za vođenje parnice i to bez obzira na ishod, na na uspjeh u parnici." Jednako tako interesantna je odredba članka 40. da se u jednom sudskom predmetu, u jednom sudskom sporu neće raspravljati o nekim činjenicama koje su bilo pred drugim sudom istim sudom u nekim drugim sporovima, druge vrste i po drugom tužbenom zahtjevu, odnosno osnovu utvrđeni, a takvih primjera ima dosta i dobro je upravo to što prepoznaje ministarstvo, dakle gdje su, naravno u suradnji sa sudbenom vlašću. Šta su bile kočnice i kakve zlouporabe su nastajale? Naravno. da je to sve blamiralo, blamiralo sudbenu vlast, a sudbena vlast ne može izvršiti svoje poslovanje koje je predviđeno Ustavom i zakonima bez povjerenja građana. Mi smo svi svjesni da je ono poljuljano, a upravo ovaj instrumentarij koji se sada daje sudbenoj vlasti, sucima da budu zaista gospodari sudnice, da se ne plaše koristiti svojim ovlaštenjima, dapače već da ne korištenje tih ovlaštenja ima za posljedicu i odgovaranje pred državnim sudbenim vijećem. Nedvojbeno će doprinijeti afirmaciji, ugledu sudbene vlasti na kraju krajeva zadovoljstvu građana jer sudbena vlast i sve ono što je zakonodavna vlast daje da odlučuje o najvišim ljudskim vrijednostima, o njihovoj imovini o njihovoj slobodi, o novčanim tražbinama u najužem smislu riječi govori upravo i sama činjenica da za uzvrat traži se onda i odgovornost. Po onom starom načelu kome je više dato od njega se i više traži. Još jedanput ponavljam da da suci, sudbena vlast ima često prigovora i na zakonodavnu vlast i to je istina da je i po našem Ustavu i po zakonu izvršna vlast dužna dužna omogućiti, dakle staviti na raspolaganje sve one uvijete da bi sudbena vlast morala, mogla nesmetano funkcionirati. Upravo predlagatelj je vodio o tome računa da sve ove odredbe koje su stavljene, koje su predložene nisu nemogući uvjeti, jer mi često smo do sada imali neke uvjete koji su se nametali bilo nekoj drugim granama vlasti, bilo građanima, bilo nemoguće izvršiti. I onda kad oni koji su pozvani izvršavati nešto, a nisu u mogućnosti onda ne izvršavaju ni ono što je bilo do sada moguće. E sada čisti računi, duga ljubav, ovaj zakon, konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku sucima ide, daje dobar alat, nameće ih još jedanput jedanput da budu gospodari u sudnici, ali zbog toga traži se i njihova odgovornost da se poštuju rokovi, da se poštuju sve one kautele, svi oni uvjeti koji su ovim zakonom i predviđeni upravo ka ubrzanju postupaka, ali to ne znači, brzina ne znači i brzopletost. Jer svi oni postupci koji su trajali godinama, nisu oni bili kvalitetnije napravljeni, upravo suprotno, dugotrajnost postupaka jamčila je loše odluke. Prema tome, ovdje ona brzina koja se očekuje jeste po načelu onog rimskog pravila Qui cito dat bis dat, tko brzo daje, dvostruko traje. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Na ovo izlaganje replikom ustaje poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvažena kolegice Antičević u potpunosti se slažem s ovime što ste govorili. Rekli ste da je ovaj Zakon o parničnom postupku dobar alat sucima, ali postoji jedan uvjet ako proradi sustav, znači ako proradi sustav. Govorili ste u samom uvodu o samovolji sudaca, pitanje je zbog čega se dopuštala ta samovolja sudaca? Rekli ste jednoj rečenici sudovi nisu imali snage, vjerojatno stati na kraj samovolji tih sudaca. Pitanje je zašto? Upravo zato što pravosudni sustav nije funkcionirao, što se nije radilo sustavno, sve je bilo prepušteno pojedincima. Ako i postoje kriteriji, kriteriji su bili samo na papiru, oni se nisu primjenjivali u praksi ili su se rijetko primjenjivali u praksi. Ne smiju biti isključivi. Oni su se rijetko. Da gospodari Da gospodari sudnice, oni pravi suci se neće plašiti rabiti te instrumente koje su sada dobili. Oni će biti stvarni gospodari sudnice. Pitanje je mene više muči ono što je sa onim sucima koji će zlorabiti ove instrumente ako ne proradi pravosudni sustav. Sad dobivaju ovi setom zakona o kojem ću više govoriti kad ću govoriti u ime Kluba o zakon o sudovima. Dobivaju alate i to na jedan za ovu Vladu nevjerojatan način o kojem ću govoriti dobar. Samo se trebamo sad svi skupa trsiti jer je to svima u Hrvatskoj u interesu da proradi čitav sustav. Na repliku odgovara poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa kada se donosi ovako dobar prijedlog o kojem nema možda i zamjerke. Uvijek se postavlja pitanje zašto se to do sada nije primjenjivalo. To je dobro pitanje ali to je duga priča, duga priča koja bi nas vratila u devedesete a možda još i ranije, ali od toga nema koristi i samo trošimo vrijeme. Al ste u pravu kad postavite pitanje i to pitanje stalno treba zaoštravati tim više što se nitko ne boji pa ni izvršna vlast mislim da je to njezina snaga dati veće ovlasti sucu. I jedna vlast koja sigurna sama u sebe ne boji se takvu vlast dati sudbenoj vlasti. Ali je pitanje zašto se oni njome ne koriste, oni hoće tu vlast da sami odlučuju tko će uči u njihove redove, tko će biti promoviran i koga će se riješiti. E sad dobro je jedanput rekao i naš predsjednik republike da za stanje u pravosuđu nisu krivi loši suci nego oni dobri koji nisu imali snage riješiti se takvih. E sada će tu snagu morati naći u sami sebe kada su se lišili političke čizme. Hvala lijepa. Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba HDSSB-a Josip Salapić. Izvolite kolega. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku. Dakle mi smo već u prvom čitanju ovog zakona Hvala i vama. Hvala i vama. pravosuđa i u funkciji zaštite pravnoga poretka RH a samim time zaštite prava zajamčenih Ustavom i zakonima za naše građane koji će se naći pred ovim sudovima. I ovih set zakona koji će doći nakon ovoga koji su vezani. Mi smo učinili brojne napore kao Hrvatski saboru u proteklome vremenu u svim klubovima zastupnika pa tako i u našem. Nema razloga da se ovaj zakon ispred kluba HDSSB-a ne podrži jer on je zakon koji prati trend modernizacije Hrvatskog Pravosuđa kao onom osnovnom cilju a to je brzo donošenje odluka u parničnim postupcima, jeftiniji postupak za stranke, rješavanje pitanja procesno pravne naravi u prethodnome postupku, u postupku pripreme dakle da se taj postupak ne odugovlači dugi niz godina, da se rasprave o parničnim postupcima ne vode dugo i

mogućnost mirnog rješavanja sporova, alternativne metode, znači način da se stranke sporazumiju prije samog upuštanja u parnicu, pa u parnični postupak sigurno je doprinos i rasterećenje u sudova ali i strankama prilika da se na ovaj jedan fleksibilniji način mogu dogovoriti o ishodu spora prvenstveno to se radi o onim sporovima male vrijednosti kada su ispitani sporovi više vrijednosti to povlači drugačije zakonske konzekvencije. Isto tako mogućnost da sudski savjetnici u postupku to dakle više nisu sporovi u vrijednosti kad oni mogu odlučivati do 50 tisuća kuna nego 100 tisuća Isto tako će se rasteretiti broj predmeta i dodati mogućnost dakle da i sudski savjetnici uz naravno nadzor višega suda donose odluke u ovim postupcima, dakle do 100 tisuća kuna što će i taj broj predmeta u parničnim postupcima dakle smanjiti, rasteretiti sudove dati dakle veći doprinos sveukupnoj ažurnosti Hrvatskoga Pravosuđa. Istina je da suci dobivaju jače alate u postupanju u sudskim postupcima, parničnim postupcima, odgovornosti dakle suca pojačana novim zakonskim okvirom i ovim konačnim prijedlogom zakona ali isto tako dane su i mogućnosti strankama strankama da se i prilagode novim sustavima što će u svakom slučaju biti korist za stranke jer se neće odugovlačiti postupci na sudovima. Trgovačkim sudovima u sporovima o prijevozu putnika, o plovidbenom i zračnim sporovima isto tako je dobro za jedinstveno vođenje i daljnju specijalizaciju sudaca u smjeru ostvarivanja zadanih ciljeva, rasterećenja sudova. To je isto mjera o kojoj smo raspravljali o prvom čitanju, ali ovih postupaka u nadležnost Trgovačkih sudova isto je dobro rješenje zakona da bi ovaj zakon bio operativniji, bolji u smislu izglasavanja svoje osnovne svrhe. Razumni postupak, suđenje u razornom postupku to je naša i obveza po europskoj konvenciji ali i ustavna obveza dakle da postupak ne traje dugo, praćenje rada sudaca i sudova, ocijene. Bilo je tu pitanja vidjet ćemo u zakonima koji slijede. Promijenilo se i uloga i samoga suca i predsjednika sudova. Dane su nove dužnosti, novi alati ali nova odgovornost. Neće moći biti predsjednik suda onaj koji dobro ne obnaša svoj posao, koji se ne brine o tome kakav je rezultat rada pojedinih sudaca, svaki suci dobivaju svoju godišnju ocjenu i sve ono što je bilo do sada pomalo ona nekakva aljkavost u postupcima i samovolja sudaca ne imajući tu namjeru bacati ljagu na struku i na suce ovo su zakonski instrumenti, alati da se prije svega taj razumni postupak da ne bude samo ono ono mrtvo slovo na papiru i naša obveza prema Europskoj konvenciji i ustavna obveza nego zaista da ti rokovi služe prvenstveno građanima u ovim parničnim postupcima. Rok od 45 dana dakle za objavu i izradu i otpremu presude strankama jesu tako u roku koji je razuman koji je dobar za stranke. Objava na stranicama suda dakle modernizacija u tehničkom smislu sudova i mogućnost da stranke mogu dobiti presude na drugačiji način nego do sada sve to u svrhu podržavanja onih mjera koje će u parničnom postupku ali i u drugim postupcima i zakonima o kojima ćemo govoriti koji slijede dati prije svega jedan novi instrument jednu novu normu našim građanima u ovim postupcima. Ovaj zakon kao što sam rekao ima puno svojih prednosti, prvenstveno služi kao novi alat sucima, da li će to biti tako zaista u praksi? Ovaj zakon je dosta puta mijenjan, mi smo imali i naše europske obveze da zakon uskladimo sa europskim rješenjima i konvencijama. Da li će to zaista biti tako, prvenstveno će ovisiti o samim sucima a i o strankama u postupku i čvrsto vjerujemo da će zakon koji je pred nama dati prije svega doprinos funkcionalizaciji postupka, manjim troškovima, koncentraciji postupaka i da se stranke neće parničiti godinama nego da će zaista ovaj alat u rukama sudaca biti odgovornost za suce i mogućnost za stranke u postupku. i klub HDSSB-a ovaj prijedlog zakona u konačnom prijedlogu podržava. Hvala. Imamo tri prijavljene replike. Prvi se javio Zoran Vinković. Izvolite kolega Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Pa evo kolega Salapić je između ostalog rekao ja se nadam doista da će ovaj zakon ubrzati ove postupke jer svjedoci da mnogi sudionici tih postupka odavno su što bi rekli oni kauboji na Divljem zapadu na Bat Hilu nikad nisu dočekali dočekali konačnu presudu u jednim takvim postupcima. I vjerojatno će ovaj zakon utjecati da će ti postupci biti i puno i ekonomičniji za same građene. No ni ovaj zakon ne možemo gledati odvojeno, bar kada je u pitanju ekonomičnost odvojen od nekih drugih zakona. To je npr. onaj famozni Zakon o sjedištima sudova. Zamjenica ministra ili ministrice tadašnje Barica Novosel koja je sada pomoćnica u Državnom odvjetništvu napravila jedan presedan. Nije Europa od nas tražila da racionaliziramo broj sudova u RH nego je zahtijevala od nas da to pravosuđe ne bude korumpirano da bude efikasnije. E sada kako će ovo građanima biti jeftinije kada onaj građanin iz Belog Manastira mora ići u Našice, kada građanin iz Đakova mora ići u Našice. Vjerojatno će morati nekoliko puta ići pa i svjedoci i i ne znam tko još sve u sudskom postupku jel ipak nisam pravnik, ja sam inženjer strojarstva. Pa i ono što zahtijevamo od al bilo bi pogubno da građani Našica ide u Đakovo na sud isto tako. I ono što zahtijevamo i od ove Vlade i od ovog ministarstva da konačno analizira tu situaciju i da ispravi ono što se doista može ispraviti upravo radi efikasnosti pravosuđa,

bit ovog zakona je prije svega koncentracija postupka, razuman rok i ušteda za stranke. Nažalost dogodilo se to da su neki sudovi kod nas sa većim brojem sudaca manje opterećeni nego sa onim sudovima recimo Sud u Osijeku, Sud u Valpovu, Sud u Našicama, Sud u Đakovu nije bio za iste postupke se dugo vremena čekalo po istim postupcima su nekim sudovima i nekoliko godina postupalo dok neki suci u manjim sredinama nisu imali šta raditi. Ja sam sam bio za tu djelomičnu mrežu sudova kada se što se tiče organizacije sudova i za kratkotrajnost postupaka i za čišćenje predmeta jer je neka naša obveza prema EU poglavlje naš veliki broj predmeta i različita rasterećenost i opterećenost sudova dovela do neažurnosti i do nepostupanja razumnom roku hrvatskog pravosuđa. Naša obveza prema EU konvenciji članku 6.bila je razuman rok, e sada ono što naša država jamči građanima kada putuju to je naknada troškova. Tu smo imali dvije strane te oštrice jer smo mogli birati brzo pravosuđe i razumno rješavanje rokova, naknadu troškova strankama ili smo mogli neke postupke odugovlačiti pa bi stranke čekali dugi niz godina recimo u većim sredinama u manjim sredinama njihov predmet nije mogao doći na dnevni red tako da se nije moglo postupiti u razumnom roku. Dakle tu je na vagi. Pravosuđe je vaga jedno i drugo ali ako treba birati svakako treba izabrati brži postupak za građane i brže rješavanje sporova. Hvala. Izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Evo kolega Salapiću jedno pitanje, dakle čuli smo da će u parničnom postupku sud neće morati više dostaviti odluku već da će moći objaviti na web stranici i da će početi isti teći žalbeni rokovi. Zanimljivo je pri tome da možda se nije uzimalo u obzir da ipak Hrvatska država nije baš tako promrežena internetom i dal se predlagatelj ovog zakona zapitao koliko građane RH ima dostupan Internet. I drugo kada je riječ o I drugo kada je riječ o tome da će sud komunicirati na neki način sa građanom internetom, a da li će građan može komunicirati sa sudom internetom na bilo koji način. Ima li građanin ijednu mogućnost prema sudu ili prema državi općenito riješiti bilo koje svoje potraživanje internetom. Niti vi internetom se možete obratiti MUP-u ni zatražiti nijedan dokument, vi se ne možete obratiti sudu. Možete li se vi podnijeti žalbu internetom sudu? Dakle ima li građanin ako već govorimo o internetu ikakvu mogućnost internetom se obratiti državi ili bilo kojem njenom dijelu? On nema tu mogućnost i država u vijek traži od građana da se pojavi osobno fizički da s nekom službeniku potpiše i da ovjeri potpis i ne znam što. Dakle tu opet na neki način postavljamo malog građana i sustav u neravnopravan položaj, dakle država će se njemu obratiti internetom pa on ako je vidio vidio ako se žalio žalio, a s druge strane on se toj državi ili tom sudu nikad i ni na koji način pa nijednom sudu ne može obratiti tim istim internetom. I druga stvar kada je riječ o trgovačkim sudovima lako je danas u Hrvatskoj otvoriti tvrtku na ovaj ili na onaj način za ovoliko ili onoliko kuna ali kada ju treba zatvoriti onda ju više nije tako lako zatvoriti. Možda bi trebalo vidjeti kako te i to je samo jedan dio koji se tiče trgovačkih sudova. Možda bi trebalo vidjet da se za sto kuna više u ovoj državi može tvrtka i zatvorit, a ne samo otvorit. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, izvolite kolega Salapić. Hvala i vama. jer mislim da je namjera izbjeći troškove javnih bilježnika u postupku i da se ti troškovi dostave u postupku pred trgovačkim sudovima u konačnici za same stranke smanje. To je namjera ove promjene zakona u smislu uštede u dostavi postupaka i onom trajanju tih rokova u dostavi. U svakom slučaju radi se o jednoj drugačijoj dakle praksi nego što je do sada bila, da se izbjegnu troškovi dostave i troškovi javnog bilježnika, da se stranka na efikasniji i jeftiniji način obavijesti o ishodu spora bez same i da se dakle u sudu otvara poseban pretinac gdje se može podići presuda suda da se smanje ti troškovi dostavnog postupka u parničnim postupcima ako je to bila namjera zakonodavca. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I Branko Vukšić, zadnja replika. Izvolite. Uvaženi kolega Salapiću, rekli ste na samome početku svoje rasprave da parnični postupak mora biti koristan za građane. To sasvim sigurno treba biti korisno za građane, treba biti korisno za društvo. Naravno ako je koristan za građane onda je koristan i za društvo jer kad se građani osjećaju zaštićeno i kad znaju da će riješiti svoje probleme na sudu funkcionirat će i društvo, stvara se posebna klima, dobra klima u društvu. A kad društvo počinje funkcionirati i imati, znači to društvo kad ima utjecaje na događaje tad politika prestaje gurati prste u sve odluke i one koje ih se ne tiču, znači pa i sudske procese. U vašem izlaganju rekli ste da se ovim parničnim postupkom utvrđuju rokovi. I prije su rokovi bili određeni, sad su jasno određeni ti rokovi, čak je bitnije, uvijek se tvrdilo zakoni su bolji, oni prije su bili bolji nego što je praksa. Bitno je da se ti rokovi poštuju, praksa nam ne ide na ruku. Mi ne možemo biti ushićeni samim ovim zakonom, mi smo dobili tek jedan alat, a znate dobro da trebamo majstora za taj alat, a neko majstorstvo u sudstvu baš i nije iskazano. Moramo znati da postoje korumpirani suci, da se postupci otežu tako dugo i koliko dugo to ovisi o debljini plave koverte, o tome kliko je tko plaćen. Ako tako dugo dok ne shvatimo to i dok ne počnemo razgovarati na taj način nećemo samim zakonima ništa postići. postići. Suci će postati vladari sudnica tek kada maknemo one izakulisne vladare koji potežu konce u sudnici. Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Salapić izvolite. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega, Sabor je donio čvrsti okvir, Strategiju razvoja hrvatskog pravosuđa i sve one alate. To nije samo ovaj Zakon o parničnom postupku, to je i Kazneni zakon ali i drugačija uloga Državnog sudbenog vijeća u izboru predsjednika sudova i sudaca, drugačija uloga Državne škole za pravosudne dužnosnike, Pravosudne akademije. Osim što su zakoni usklađeni sa pravom Europske unije dakle to su i alati i sami suci se moraju školovati i učiti neke nove stvari svojim postupcima tako da je ono prošlo vrijeme, vrijeme dugotrajnosti i samovolje u sudnici prošlo. Opravdana je bojazan i ja se ne bih čudio da i u redovima sudaca ima onih koji nekvalitetno rade svoj posao i koji su korumpirani. Sam sam bio član Državnog sudbenog vijeća i vidio sam kako ide izbor sudaca po novim zakonskim propisima i siguran sam u to da je puno bolje i jače nego što je bilo prije. Puno je veća odgovornost, puno je veći teret na leđima sudaca i sudova po ovim novim zakonskim rješenjima, a koliko će tko izdržati, kako će tko raditi to ovisi o ocjeni rada sudaca jer novi zakoni su dali te snažne instrumente da ne samo da suci rade što hoće nego se njihov rad ocjenjuje. Oni imaju koliko moraju presuda donijeti, koliko se okvirno očekuje od njih, koji je to razuman rok, što oni zaista rade, a što ne rade. Sve to služi za njihovu ocjenu pa netko zbog svoje neefikasnosti ili nerada može izgubiti posao suca. Dakle više nije ni u tom sustavu netko zaštićen kao lički medvjed da može radit što hoće, bojazan je opravdana. A ono što se mi svi trebamo složiti, ako će nešto biti bolje za naše građane i za stranke u postupku … bilo kojim sudskim postupkom onda je to dobro, a ono što je loše to je loše i to ne valja. Ovo je samo jedan novi instrument, a da li će on biti zaista u funkciji kako ovaj zakon predviđa i svi ovi koje ćemo raspravljati poslije njega, to prije svega više ne ovisi o nama koji smo taj okvir donijeli nego o onima koji će ga provoditi. Ali ocjenjivanje sudaca, ocjenjivanje njihovog napredovanja i kontrola njihovog rada od strane viših sudova pa i samo izvješće koje mi tražimo od predsjednika Vrhovnog suda Hrvatskom saboru sigurno će biti doprinos da imamo konkretne informacije od samih sudaca. Neki se tome protive, ali svakako sam za da se Vrhovni sud obrati nama da znamo što suci rade u svim razinama Republike Hrvatske. I u ime kluba HDZ-a Ana Lovrin. Izvolite kolegice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine ministre sa pomoćnikom, kolegice i kolege zastupnici. Klub HDZ-a podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, konačni prijedlog, kao što smo podržali u prvom čitanju uz to da ćemo se osvrnut na neke institute koji su evo u ovom konačnom tekstu a nije ih bilo u prvom čitanju. Dakle evo prije svega da kažem da se ovdje radi zapravo o jednom velikom, sustavnom, procesnom, građanskom zakonu koji je evo od preuzimanja zapravo od bivše države '91. godine doživio, sada je ovo pred nama 12. izmjena. 12. izmjena. Sigurno da su sve te izmjene tijekom godina koje su bile pred ovim Saborom išle zapravo u smjeru ubrzanja postupka, učinkovitosti učinkovitosti rješavanja parničnih predmeta. Ja bih rekla da se tu događala jedna etapna koncentracija postupka, uvođenje stranačke discipline, skraćenje rokova itd. Evo recimo novelom iz 2008. uvedeno je ova koncentracija postupka na pripremno ročište za sporove male vrijednosti. Očito se analizom to pokazalo dobrim i zato je pred nama danas prijedlog da se ova koncentracija postupka zapravo uvede za sve postupke, Dakle, sada predviđa se da se na pripremnom ročištu mora iznijet i tužba i odgovor na tužbu i prijedlog svih dokaza koji će se onda provoditi na ročištu za glavnu raspravu, a što se tiče a u odnosu na sporove male vrijednosti to se pomiče još unatrag. Dakle, da se i prije pripremnoga ročišta mora sve to osigurati. Jednako tako i zabrana višekratno ukidanje prvostupanjskih odluka pred drugostupanjskim sudom, odnosno zabrana kolokvijalno rečeno vraćanje prvostupanjskom sudu na samo jedan puta. To je novelom iz 2011. bilo uređeno za obiteljske radno-pravne sporove i sporove pred trgovačkim sudovima, a sada za sve sporove, sporove Ono na što smo upozorili na odboru ne znam da li je i da li će bit kakvih vladinih amandmana obzirom da je bilo govora na odborima o tome, pa sad zapravo i ne znamo da li će nešto amandmanima biti Ali upozoravam na članak 81. odnosno 373b. koji u stavku drugome govori da ako postoje važni razlozi da drugostupanjsko vijeće može odlučiti da će se određeni dokazi izvesti pred sucem ili predsjednikom suda prvoga Ono čega se valja paziti da ovi važni razlozi ne postanu pravilo i da jednako tako kako su do sada drugostupanjski sudovi često ne želeći meritorno rješavati vraćali postupke prvostupanjskim, da sada ne bi procijenili da su baš uvijek važni razlozi i da se onda dokazi izvode pred prvostupanjskim sudom. Dakle, tu bi neko ograničenje ili nešto naglasak na iznimno ili tome slično mislim da bi trebalo odrediti. Također mislim da je dobro i to smo rekli i u prvom čitanju, povećanje vrijednosti spora u kojem savjetnik može odluku pripremati, provoditi postupak tim više što smo dobili podatak da oko 600 savjetnika će u sustavu sudova ostat obzirom na državnu školu za pravosudne dužnosnike koji više neće imati nikada priliku postat suci, a svakako su kvalificirani, imaju značajno iskustvo u obnašanju poslova. Radi discipliniranja stranačke discipline, dakle i ubrzanja postupka niz je rokova ovim prijedlogom skraćen. Ono što je dobro i dobro je da je ostalo i u konačnom prijedlogu, a to je da se produžuje rok odgovora na tužbu. Naglašavamo obzirom na koncentraciju postupka, obzirom na to da tužitelj ulazi u parnicu spreman jer zna predmet svoje tužbe i pripremio se svakako se onoj drugoj strani tuženome kojemu to može biti iznenađenje, dakle mora ostavit dovoljno vremena a to je sada po novome, po ovom prijedlogu rok od 30 do 45 45 dana kako odredi sud da se pripremi, da odgovori na tužbu i da predloži sve dokaze u svoju obranu. Također, je izvrsno da se utvrdio rok u kojem vještak mora dostaviti svoj nalaz i mišljenje zato što smo svjedoci da je do sada se čekalo ne mjesecima, nego i godinama na nalaze vještaka i da se obvezao sud da strankama nalaz vještaka mora dostavit 15 dana prije određivanja dana za ročište da bi se stranka mogla pripraviti na očitovanje o vještačkom nalazu. nalazu. Naravno i uvođenje OIB-a u svaku fazu postupka radi točne identifikacije. Vidimo, svjedoci smo ovih dana kolike strašne tragedije se događaju ljudima zbog zamjene identiteta kada su istog imena ili prezimena, da im da im se provode ovrhe nad imovinom, a da nemaju nikakve veze sa tim potraživanjem itd. itd. Ono na što bih upozorila, a što je ministar sa prilično entuzijazma i nekako rekla bih veselja da će doskočit zlouporabama mnogim, a to je članak 40. ovog prijedloga, koji dopunjava članak 221. konačnoga teksta koji govori, taj članak govori o dokazivanju što se dokazuje. Da li se priznanje stranke može ili ne mora i kad se može ipak ić u dokazivanje, da notorne činjenice ne treba dokazivati, da presumpcije zakonske se ne dokazuju, ali se može dokazivati dokazivati njihovo nepostojanje. I sada dodaje zadnji stavak kojim uvodi posebno pravilo u teretu dokazivanja od nepostojanja tražbine čije postojanje proizlazi iz isprave uvrštene u knjigovodstvene, računovodstvene da pojednostavnim. To bi bila vjerodostojna isprava iz Ovršnoga zakona. Ja vjerujem da jest bilo puno zlouporaba, ali nisam sigurna da je dobro da bi se neki koji su zlonamjerni ili maliciozno postupaju, da bi se onda uvođenjem ove odredbe zapravo naštetilo onima onima koji to nisu i koji su samo obični građani. Upozoravam ovdje to bi značilo da ako vas netko tuži za postojanje takvog jednog recimo računa, plaćanja po računu ili izvoda iz poslovne knjige itd. a vi kažete da vam ta usluga ili taj posao nikada nije obavljen vi ćete morat dokazivati da vam nije obavljen. Zašto? Zato što ima prevaranata koji su recimo te fakture već iskoristili kao poreznu olakšicu. Ali onda bi taj članak trebalo stipulirati drugačije, pa ne da sud može službeno zatražiti je li ta isprava isprava uvrštena u knjigovodstvene, računovodstvene itd. isprave već možda upitati Poreznu upravu je li tuženik po takvoj ispravi ostvario poreznu olakšicu, a onda je ne bi trebalo dokazivati ukoliko se on prijavio za poreznu olakšicu i iskoristio da onda to je na njemu teret dokaza, a ne na ovome kojega tereti temeljem računa. Zamislite si građane u odnosu na velike sustave recimo telekomunikacijske pa i neke druge koji ispostavljaju nekada tako fakture za nešto što nikada građani nisu koristili. To se u velikim sustavima događa, to se događaju ljudima problemi i u odnosu na poreze i Poreznu upravu, kompjutere, tromost sustava itd. I sada zapravo kad vam netko kaže i ispostavi vam račun nikada ništa niste koristili morate dokazivati da to niste koristili, a ne on koji vas tereti da ste to dužni. Mislim da je ovo prilično smiono po mome mišljenju i da se možda zato da se doskoči prevarantima zapravo otežava poštenim građanima njihova procesno-prava situacija. Evo, toliko o tome, to je novina. Ovoga u prvom čitanju nije bilo. Inače, evo institut mirovanja postupka se ovim prijedlogom zakona također ukida. Mislim da je to dobro. Ako je netko odlučio doći na sud onda mora zainteresirano i provoditi tu svoju parnicu i do kraja. Tim više što je tijekom cijelog cijelog postupka omogućeno strankama da svoj spor ukoliko žele riješe putem mirenja, dakle na alternativni način i što je i proširena proširena odredba da miritelji u postupku pred sudom ne moraju biti isključivo suci miritelji nego da izmiritelji oni koji su na popisu i koji su registrirani u sudu, odnosno ministarstvu također mogu sudjelovati u tom postupku i da će takva nagodba imati snagu sudske nagodbe. Dakle, također ove sve odredbe koje su u zakonu u odnosu na dostavu, u odnosu na discipliniranje stranaka na dolazak pred sud na poziv suda mislim da su dobre koliko god koliko god se one čine jako stroge ovako na prvi pogled. Ali ako pažljivo iščitamo zapravo svaka ona stranka koja se odaziva pozivu pozivu suda, koja primi poziv kada joj je upućen i na njega reagira zapravo neće doći u nikakvu teškoću jer će nazočiti ročištima i biti će na vrijeme obaviještena i o onome što joj se nalaže jednako tako i na objavi i uručivanju sudskog pravorijeka. Naravno da sve odredbe o dostavi za one stranke u postupku koje nisu bile uredno obaviještene, dakle njima se neće stavljati niti presuda niti na oglasnu ploču niti putem interneta itd., to se odnosi samo u onim slučajevima kada stranke koje su uredno pozvane ne odazovu se, ne dođu na ročište e onda je zakon rekao da ih više neće tražiti već će njihova dužnost biti da se interesiraju što im je i gdje im je presuda. Još jedna stvar ministar u mnogim slučajevima hrabro ulazi u neke izmjene. Evo ja sam očekivala, jer se o tome govorilo, ali ne vidim još da itko razmišlja o snimanju ročišta o snimanju ročišta da bi se manje gubilo vrijeme na diktiranje zapisnika. Tko je bio na sudu zna da jedanputa kaže stranka pa onda sudac to formulira u zapisnik itd., i da to sve odnosi vrijeme. Davno se već razmišljalo o tome da se postignu materijalni tehnički uvjeti da se rasprava snima i da u tom smislu bude još učinkovitija i još brža. I na kraju u obrazloženju ovog konačnog prijedloga zakona vidimo da će ministarstvu za provedbu ovoga zakona trebati 200 tisuća kuna koje su osigurane čini mi se da je rečeno da su osigurane u državnom proračunu. proračunu. Mene bi zanimalo na što će se to potrošiti baš 200 tisuća kuna? Evo ja ne vidim, čini mi se malo ali evo nemamo obrazloženje što će to koštati baš 200 tisuća kuna provedbu ovoga zakona. Hvala. Hvala i vama. Imamo 2 replike. Prvi se javio Ivan Šuker. Izvolite kolega Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice Lovrin pa najprije sam mislio da sam krivo čuo ministra i zakasnio sam replicirati, ali mislim da je dobro da ste vi spomenuli ovo oko predračuna, olakšice mislim da ste tu malo vi sa pravne strane malo pomiješali što se tiče poreza na dodanu vrijednost. Jer ako ja vama ispostavim račun, a nisam izvršio uslugu ja sam obveznik poreza na dodanu vrijednost po tome računu, a ja koristim kao odbitak predporeza za one račune koje sam ja platio. Prema tome, onda je vjerojatno bilo krivo u interpretaciji ili nešto krivo u zakonu. Dakle, mislim da se to mora raščistiti prije konačne definicije jer ponavljam ako ispostavite nekome račun vi njemu ispostavljate račun i na tom računu PDV. I vi ste obveznik toga PDV-a, a vi odbijate PDV za one račune koje ste vi platili. I na kraju mjeseca podvučete crtu, imate ulazne račune znači koje vi plaćate i koliko ste na te račune platili PDV-a da si očistite svoju praktički poreznu bilancu taj mjesec poreza, a za sve račune koje ste ispostavili vi ste obveznik. Dakle, kad oduzmete od desne lijevu stranu to je vaša porezna obveza. Prema tome, krivo je gospodine ministre ako ste vi rekli da netko koristi olakšicu ako je nekome ispostavio račun za nešto što mu nije ispostavio i temeljem toga ga tereti za nešto. On je obveznik poreza. Dakle, on olakšicu poreza koristi za onaj račun koji on plaća. Prema tome onda je bilo krivo, pogledajte fonogram svog govora pa ćete vidjeti. Zato sad i kolegica Lovrin je vjerojatno ponukana tim pa je rekla na isti način, nema tu olakšica, to nisu porezne olakšice. Kod Zakona o porezu, prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, međutim to je naprosto bitak pretporeza, nije nikakva olakšica. Olakšica je tamo gdje je nulta stopa, gdje su neoporezive usluge. Hvala. Imamo odgovor na repliku. Kolegice Lovrin izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Šuker, ma ja nisam porezni stručnjak pa sam, dozvoljavam čak da sam ja rekla izraz izraz krivi te olakšica, ali čini mi se da je ministar u obrazloženju govorio da se na neki način to zloupotrebljava jer ljudi koji tvrde da nisu dužni nešto platit po računu, već su temeljem te obveze iz tog računa, ajde, za koju tvrde da ju nemaju naplatili negdje nešto od države glede poreza. Ja sam reagirala da članak taj 40. odnosno dopuna 221. kaže: uvrštena u knjigovodstvene-računovodstvene, odnosno porezne evidencije istranke teret dokaza o nepostojanju tražbine sadržane u toj ispravi je na stranci." Dakle, porezne evidencije, pa mi imao ne znam koliko slučajeva gdje porezna upravo neovlašteno, mislim neosnovano tereti ljude ili ih tereti zato što im je zamijenila identitet ili vam netko ispostavi račun za koji nikad niste ni čuli ni vidjeli da vam je isporučena neka usluga. Događa se to u realnom svijetu i sad kad vas po takvom računu on tuži, onda vi morate dokazivati da to nikad niste dobili, a ne treba on dokazati da vam je isporučio tu uslugu za koju traži novce. O tome govorim, a dal sam pravi izraz upotrijebila oko olakšica to nisam sigurna, ministar će to bolje pojasniti sigurno.

koju ste vi iznijeli, zato što ne vjerujem da će biti toliko puno poduzetnika koji će namjerno u svoju, u svoje knjigovodstvene evidencije uvrštavati, da ih tako nazovemo, lažne račune iz razloga kojeg je upravo kolega Šuker naveo, a to je kada vi ispostavite račun, kada na njemu navedete PDV, vi ga morate kao takvog i platiti. ne vjerujem da će biti baš preveliki broj onih poduzetnika koji će lažirati račune znajući da pritom moraju državi platiti porez i onda se upuštati u nekakve parnice da bi to svoje potraživanje još i naplatili, naravno nepostojeće. Tako da se tu moram složiti s ovime što je kolege Šuker rekao. A još samo bih dodao da činjenica da je teret dokaza prebačen na stranu onoga tko tvrdi da te tražbine nema. Znači ubiti samo da će tuženik koji je tu, a često i primio tu robu u situaciji kada je to iskoristio kao pred porez ili kada je tužitelj to prijavio i platio na to porez, morati dokazati da usluga nije izvršena. A to u velikoj većini situacija, barem je praksa tako pokazala je slučaj suprotan. Usluge jesu izvršene a tuženici koriste tu situaciju što se, sud nikad nije obraćao poreznoj upravi i nikad nije gledao šire od i dalje od svog stola, koristili su tu situaciju i razvlačili su parnice koje su poslije trajale godinama. Još samo da dodam, ne mogu se složiti sa ovim vašim dijelom gdje ste govorili oko snimanja, zato što mislim da je upravo diktiranje zapisnika način kako da osiguramo da u zapisnik uđe samo ono bitno, a ne sve ono što se govorilo na raspravi. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolegica Lovrin. Izvolite. E pa znate sad kolega što je bitno na raspravi? Sve je bitno što su stranke rekle, a onda ispada da će sudac, još i gore da moguće nešto unese, a nešto ne unese, pa da poslije se to negdje možda izgubi tijekom pisanja, a neuka stranka neće znati nadgledat baš tako točno to i pratit šta je sudac izdiktirao. Dakle, to je, to je dvojbeno, ali mislim da je za stranku bitno sve što je, što su stranke na Ovo što ste rekli o isporuci robe, zanimljivo ako je netko isporučio robu valjda će imati nekakav dokument da je ta roba primljena, ali ako je netko rekao da je meni nešto isporučio, a ja nisam primila kako ću dokazivat da nisam primila, osim da kažem da nisam primila. A da ima slučajeva, pa jel živimo u realnom svijetu, jel znate koliko puta je porezna uprava poslala rješenje osobi koja uopće nije dužna, gdje je procijenila nešto što je od pedesete osobe imovina, a da ne kažem samo to. Imam slučaj gdje je za dopunsko osiguranje terećena, terećena osoba išla u postupak koja nika nije ni zaključila ugovor, ni dobila karticu, ni potrošila jednu jedinu uslugu dopunskoga, pa ovo smo govorim o državnim tijelima što je sve moguće, što se sve živim ljudima događa. I sad će oni morat dokazivat da to nikad nisu koristili, oni će valjda morat ić u Hrvatski zavod tražit izliste da nikada nisu ni kunu na to potrošili, da im niko ništa nije dao a nemaju šta nego samo reći nismo dobili, kako će dokazati da nisu dobili. Ali onaj koji im je poslao bi morao možda moć dokazat sa dostavnicom recimo, nekakvom potpisanom ili nečim sličnim što je uobičajeno. Hvala. I završnu u ime predlagatelja ministar Orsat Miljenić. Izvolite ministre. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Dakle, ja se zahvaljujem na podršci i samo ću adresirat ovih par stvari koje su se otvorile tijekom rasprave. Dakle, bilo je pitanja oko weba i dostave, i komunikacije s građanima, ne ovo to ne znači, ovo je kako što je već rečeno, odnosi si se samo u slučajevima gdje građani koji su mogli i htjeli, mogli doć na sud i uredno su pozvani, oni izaberu da to ne žele, nego će onda moć do presude preko weba. Dakle, to je isključivo odluka građana, ali to nije način dostave, način dostave je da on dođe tamo. Međutim, zašto biste vi putovali iz jednog grada u drugi ako ste spremni povući to, ulagat žalbu temeljem toga. Dakle, to je olakšanje i ubrzanje, to ne odnosi se na obvezu, primanja na taj način. Jer sud vam je morao uručiti tamo, ali vi možete izabrat neću ić, zašto bi trošio novce i putova iz jednog grada u drugi, pročitat ću i vidjet ću što se odlučilo. Dakle to je u prilog građana. Što se tiče izvođenja dokaza pred prvostupanjskim sudovima naravno o tome smo dosta razmišljali i uopće ima zemalja koje uopće nemaju mogućnost ukidanja kao što znamo i vraćanja. Međutim obzirom na naše prostorne i opće uvjete koje imamo na sudovima procijenili smo da moramo Županijskim sudovima za sad ostaviti mogućnost da izvode određene dokaze preko prvostupanjskih sudova. To je razlog ne samo ovaj koji je prostorni i tako nego imate i situaciju ponovno odnos prema građanima spominjana je i racionalizacija sudova koja je provedena i ja se slažem da je u mnogim mjestima bilo pogrešaka. Međutim mi ćemo nastaviti s tim. I vi ćete imati situaciju u kojima će prostorno će županijski sudovi bit bitno udaljeni od prvostupanjskih sudova i sada vi tjerate građana da dolazi iz jednog grada udaljenog dosta do Županijskog suda na raspravu nema smisla ako tu raspravu možete provest na prvostupanjskom sudu koji je puno bliži građaninu. građaninu. Zato smo ostavili tu mogućnost. Naravno da je moguće da dođe do zlouporaba. Svugdje je moguće i vi ne možete ništa propisati jer pravo nije takvo da ga vi možete znate ono jedan i jedan je uvijek dva. Međutim edukacija u ovome i inzistiranje na postavljanju novih standarda ćete zlouporabe svest na minimum, ali to je znači, to je ostavljeno s jedne strane zbog situacije koju sad imamo a i zbog budućnosti i sadašnjosti da građanin ne mora uvijek putovat u županijsko središte gdje mu je sud da bi zapravo prisustvovao izvođenju nekog dokaza koji možda nije relevantan. Snimanje ročišta, to je jedna tema koja je velika i većina pravnih sustava ide prema tome. Međutim mi ako ćemo ići prema tome prvenstveno ići ćemo znači u kaznenim predmetima za početak i ići ćemo sa kontrolnim snimanjem. Znači ono neće imati snagu zapisnika jer nam treba neko vrijeme da promijenimo mentalitet suca koji vodi raspravu, da se on prilagodi tome da ne diktira sam zapisnik nego da zapravo poslije sluša što je bilo rečeno itd. Dakle treba nam za to neko vrijeme i mi stvaramo uvjete znači znači u kaznenom za kontrolno snimanje, znači gdje će bit snimljeno ali to neće biti, imati dokaznu snagu, ali to ima strahoviti psihološki, recimo to je uvela Litva i ima strahovit psihološki učinak na stranke jer se pazi što se govori i drugačije se postavlja. I to je logično sa ZKP-om kakav je postavljen da prvo krenemo tamo. U ovom trenutku nemamo još tehničke mogućnosti ali idemo prema tome. Čisto tehnički od 76 ovo je 19 izmjena ZPP-a dakle nije, 12 je ovo što ste vi rekli, ali otkad je 19 izmjena, 200 tisuća kuna, to je, toliko smo procijenili da ćemo trebati uložiti pod jedan u edukaciju, pod dva u ovaj web i određena povezivanja koja nam trebaju, koja imamo u okviru sustava ali ćemo morati još doplatiti tako da to je jedna procjena. Sredstva imamo u proračunu za to. ja se nadam da neće biti ni toliko ali ne mogu jamčiti. Uvijek radite procjenu, tu nema egzaktnih parametara. Kod tereta dokazivanja, mi idemo amandmanom i bitno mijenjamo ono o čemu smo rekli i ostavljamo sudu zapravo mogućnost da po službenoj dužnosti se pribavi od Porezne uprave podatke o tome tako da neće to biti sad na teret stranaka. Dakle to ćete vidjeti kroz amandman, ali to je ono što smo raspravljali jučer, što je raspravljeno jučer na odboru. Ono što je možda bitno za ovaj zakon kao što je za sve, ali je za ovaj posebno bitan on donosi velike promjene, on donosi promjene, on će zahtijevati promjene u mentalitetu. Ja vam ne mogu jamčiti da će sutra odnosno 1.4. kad on stupa na snagu ako ga izglasate da će doć do radikalnih promjena. Ovo je alat kao što ste rekli. Njega provode ljudi, provode ga ne samo suci, pogrešno je uvijek stavljat samo suce, oni jesu gospodari postupka ali imate i odvjetnike koji ovdje možda neke zlouporabe koje su rađene s ovim se onemogućuju. Imate i druge sudionike jednostavno stranke po ovome moraju biti disciplinirane. Ovo je poruka ideš na sud, to je ozbiljna stvar. Sud će to ozbiljno tretirati, ali ti imaš određene dužnosti kao stranka. To je nešto što košta. Što košta sve nas ovdje koji stojimo, plaćamo u krajnjoj liniji, imamo vrlo skupo sudovanje i to je nešto što zahtjeva ozbiljnost. Ne treba sve završiti na sudu. Ovdje smo širili i još će nešto biti kroz amandmane najavljujem alternativno rješavanje sporova. Ideja je nema modernog pravosuđa koji može se nosit sa svim što mu stavljaju zahtjevi. zahtjevi. Ovo je jedan u paketu. Neki dan ste imali prekršajni u prvom čitanju i neke druge zakone koji upravo idu za tim smjerom. Ne ide sve na sud i ne smije sve ići na sud. Treba se rješavati izvan suda ali ako nešto dođe na sud onda hoćemo disciplinu prvenstveno od suda, ali i od stranaka i to je nešto što mi moramo širiti kao poruku. Neće se promijeniti preko noći. Nemojmo imati iluzije zato što mi jesmo u ovom stanju s kojim nismo zadovoljni dolazili dugo vremena i nećemo u kratko vrijeme i preko noći izaći. Ovo je alat. Ovo je dobar alat. Ono što je meni, i moram priznati što me ražalostilo kad smo ovo radili, što ima čitav niz zemalja koje mi smatramo da su možda u nekim stvarima slabije razvije od nas a koje su ovo davno napravile i sa dobrim rezultatima i mi tu kasnimo. Da smo napravili prije godinu dana bilo bi dobro, prije četiri godine još bolje i tako možemo ići unazad. A nije ništa što drugi ne poznaju, nisu nikakva takva revolucionarna rješenja, samo je trebalo vidjeti, razmisliti i predložiti. Evo i zato mi je drago zbog podrške koju imamo ali kažem ovo nije nešto što će iz šešira čarobno rješenje i donijeti prekretnicu preko noći. Trebamo puno raditi mi sa svoje strane na edukaciji ali i prvenstveno i kroz ove zakone koji idu pred vas, suci oni moraju u okviru svoj sustava počet drugačije funkcionirat i početi koristi ono što im dajemo. Na to imaju pravo, to im je dužnost. Zato dobivaju plaću. Ali mi hoćemo za to i odgovornost. Eto to je. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala ministre. Imamo dvije replike. Prvi se javio Ivan Šuker. Izvolite kolega Šuker. Hvala lijepa. Pa gospodine ministre kao što sam se bojao mislim da ste ušli u jednu sferi gdje od Porezne uprave vi taj podatak ne možete dobiti. Porezna uprava može otići kod stranke, napraviti kontrolu kod njega jer svaka stranka sukladno zakonu o računovodstvu i međunarodnim računovodstvenim standardima mora voditi knjigovodstvo za usluge za točno zna kako, a materijalno knjigovodstvo … financijsko da sada ovdje ne davimo kolege oko toga. I ako on nema taj dokument u svom knjigovodstvu onda ne može teretiti nikoga. Isto je tako zakonom definirano koliko godina se ti dokumenti moraju čuvati. Mislim da se ovdje previše napuhava jedna stvar koja je lex specialis zakonima jasno definirana. Jer gledajte, ako vi dođete kod nekoga i on tvrdi da je on nekome isporučio nešto i on u materijalnom knjigovodstvu nema da je to razdužio nema da je to nekome dostavio nema takve dokumente on prema tome ne može potraživati od stranke ništa. On mora imati on mora dokazati dokument, a ne da dokazuje netko da nešto nije uzeo zato što je on prema Zakonu o računovodstvu dužan tu dokumentaciju čuvati toliko i toliko godina. Jer ako nema to njemu kada dođe Porezna uprava u kontrolu prvo ga pita gdje mu je taj artikl koga prodao zašto ga nema na skladištu. Druga stvar ako ga je prodo jel ispostavio račun jel na to platio PDV dakle niz niz stvari dokumenata koje stranka mora imati, a vi tražite dokaz od onoga ko ne mora imati nikakav dokumenat.

također ova dopuna članka 10. Koji govori o prisilnoj naplati novčane kazne obzirom da ne odgađa izvršenje žalbe na izrečenu novčanu kaznu ne odgađa izvršenje pa će onda u slučaju da rješenje o izricanju bude ukinuto ili preinačeno osoba imati pravo na isplatu odnosno povrat neosnovano naplaćenoga. Bilo je pitanje kamata rješavanja kamata na te uplaćene iznose koji se kasnije vraćaju dakle vjerojatno u nekim poreznim propisima ima to moguće rješenje. To pitam hoće li to biti obuhvaćeno amandmanom? I drugo, spomenuli ste 1.travanj ali evo gledajući ovo je doduše procesni zakon ali ako sam ja dobro izbrojala od ovih devedesetak članaka koji se odnose na sam proces na te procesne odredbe 42 bit bit će retroaktivna primjena zapravo da će se primijeniti na postupke koji su u tijeku. Ja nisam doduše analizirala koje vrste su te odredbe ali sada ako ih ovako gledam onda je to iznimka od gotovo pola odredaba. I pitam samo hoće li to biti moguće da od 1.travnja to sudovi već u svim postojećim postupcima koji su možda počeli voditi na neki drugi način da tome doskoče? Hvala. I odgovor na repliku ministar MIljenić. Izvolite. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Što se prvog tiče da budem iskren nisam siguran da li smo to stavili ali mislim kamate kako smo jučer rekli ona se podrazumijeva ali dopuštam evo. Što se tiče ovog drugog, to je procesni zakon. znači mi imamo postupke na koje će se on u cijelosti primjenjivati od 1.travnja. na ostale će se primjenjivati sukladno fazi u kojoj jesu i ono što se može primijeniti. Naravno da postupak koji je otišao u jednu otišao u jednu višu fazu da nećete primijeniti postupke o koncentraciji rasprave. dakle to je to. ono što ide na sud od 1.travnja primjenjuju se sve odredbe. Za one predmete koji su već sada pred sudom primijenit će se sukladno onomu u kojoj su fazi. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad